Hvala.

između ostalog definira se ponajprije pojam osuvremenjivanje željezničke infrastrukture i taj se pojam usklađuje sa terminologijom iz Zakona o gradnji koji je donijet nakon Zakona o željeznici. Zatim određuje se građenje, osuvremenjivanje i održavanje željezničke infrastrukture u interesu Republike Hrvatske čime se značaj razvoja i održavanja ove infrastrukture izjednačava sa infrastrukturom javnih cesta. Regulira se također način rješavanja imovinskopravnih odnosa u pogledu izvlaštenja nekretnina i stupanja u posjed izvlaštenih nekretnina u svrhu građenja, osuvremenjivanja i održavanja željezničke infrastrukture u smislu odredaba Zakona o gradnji, Zakona o izvlaštenju i drugih propisa kojima se uređuju i pitanja imovinskopravnih odnosa. Također predložene izmjene i dopune Zakona o željeznici u velikoj mjeri će ubrzati i pojednostaviti postupke ishođenja dozvola i druge dokumentacije potrebne za gradnju i izvođenje radova na adaptaciji ili rekonstrukciji željezničke infrastrukture. Upravo veliki razvojni projekti željezničke infrastrukture koji uskoro započinju, izgradnja nizinske pruge Karlovac-Rijeka i dogradnja drugog kolosijeka na dionicama Dugo Selo-Botovo i Hrvatski Leskovac-Karlovac na 5B koridoru zahtijevaju predložena rješenja, tj. što jednostavnije i brže postupke ishođenja dozvola za gradnju i kod dokazivanja prava građenja. To je ujedno i razlog hitnosti za donošenje ovog zakona. Rješenja koja se predlažu ovim zakonom u dobrom su dijelu već implementirana isprobana u Zakonu o javnim cestama i u praksi su potvrdila svoju učinkovitost i opravdanost te stoga smatramo da bi i u Zakonu o željeznicama polučila isti efekat. Zahvaljujem. Odbor za pomorstvo, promet i veze, predsjednica poštovana zastupnica Alenka Košiša Čičin-Šain. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovane kolegice i kolege, cijenjeni predlagatelji. Odbor za pomorstvo, promet i veze Hrvatskoga sabora na svojoj 70. sjednici raspravio je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o željeznici, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 730. Uvodno izlaganje dao je predstavnik predlagatelja koji je naglasio da se ovim zakonom definira pojam osuvremenjivanja željezničke infrastrukture kako bi se navedeni pojam terminološki uskladio sa Zakonom o gradnji te na taj način olakšala olakšala njegova primjena u praksi te definira i postojanje interesa Republike Hrvatske za gradnju, održavanje i osuvremenjivanje željezničke infrastrukture. Ujedno je naglasio da će ovaj zakon omogućiti bržu modernizaciju i izgradnju željezničke infrastrukture. Bez rasprave Odbor za pomorstvo, promet i veze jednoglasno je odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o željeznici u tekstu u kojem ga je predložila Vlada Republike Hrvatske. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a, Živko Nenadić. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. Ove male izmjene zakona predložene na oko izgledaju male, ali su stvarno za željezničku infrastrukturu, a time i promet vrlo značajne. Dakle predloženim izmjenama kao što smo čuli određuje se da je građenje, osuvremenjivanje i održavanje željezničke infrastrukture u interesu Republike Hrvatske čime se značaj razvoja i održavanje ove infrastrukture izjednačava sa infrastrukturom javnih cesta. Također se definira pojam osuvremenjivanja željezničke infrastrukture u skladu s terminologijom iz nadležnog Zakona o gradnji koji je donijet nakon što je donijet Zakon o željeznici i najvažnije, regulira se način rješavanje imovinskopravnih odnosa u pogledu izvlaštenja nekretnina i stupanja u posjed izvlaštenih nekretnina u svrhu građenja, osuvremenjivanja i održavanja željezničke infrastrukture u smislu odredbi i nadležno Zakona o gradnji, Zakona o izvlaštenju i drugih propisa kojima se uređuju pitanja imovinskopravnih odnosa. Ove izmjene i dopune Zakona o željeznici u velikoj mjeri će ubrzati i pojednostaviti postupke ishođenja dozvola i druge dokumentacije potrebne za gradnju i izvođenje radova na adaptaciji ili rekonstrukciji željezničke infrastrukture kao projekti projekti razvoja željezničke infrastrukture koje uskoro započinju, izgradnja primjerice …/Govornik se ne razumije./… pruge Karlovac-Rijeka, dogradnja drugog kolosijeka na dionicama Dugo Selo-Botovo i Hrvatski Leskovac-Karlovac, zahtijevaju ova predložena rješenja, tj. što jednostavnije i brže postupke u ishođenju dozvola za gradnju kao i dokazivanje prava građenja. Dakle klub HDZ-a, a vjerujem i svi drugi ovo će zdušno podržati. Hvala

Prvo bi moja primjedba se odnosila iako je ovaj Zakon sasvim kratak i mali, ali bi se moja prva primjedba odnosila na činjenicu da se ovdje u obrazloženju koristimo navodeći Zakon o gradnji i usklađivanju terminološko i nomotehničko sa Zakonom o gradnji kojeg kao što znamo smo neki dan stavili van snage jer smo donijeli novi Zakon o prostornom uređenju i građenju. To je bila moja primjedba i na odboru. Ja sam mislila da će kolega dati tu ispriku ili na neki način interpretaciju toga. Dakle to je nešto što bi bilo bolje da nije tako iako se ne referira na članke, ali se referira na obrazloženje. Drugo, iako pretpostavljam da je nomenklatura ista i u novom Prijedlogu zakona i u starom, dakle radi se praktički samo o krivom citiranju zakona jer ovaj Zakon više nije na snazi. Što se tiče Zakona o željeznici njega smo donijeli 2003. godine i propisano je da upravljanje željezničkom infrastrukturom i sadržava i održavanje te osuvremenjivanje željezničke infrastrukture, dok pod pojmom osuvremenjivanja željezničke infrastrukture označava pojmove sadržane prema tom zakonu kao što su izvođenje radova, rekonstrukcija i adaptacija željezničke infrastrukture, međutim također dakle ovdje imamo to pojmovno usklađenje. Radi se u cilju ovog svega skupa je pojednostavljivanje procedure prilikom ishođenja potrebne dokumentacije za gradnju, prilikom postupka izvlaštenja nekretnina te stupanja u posjed tih nekretnina koje su predmet izvlaštenja prema Zakonu o izvlaštenju i prema Zakonu sada o prostornom uređenju i građenju kojim se zakonima regulira ta ukupna materija kao i pitanja imovinsko-pravnih odnosa kod Zakona o izvlaštenju. Što se tiče utvrđivanja interesa Republike Hrvatske za gradnju, održavanje i osuvremenjivanje željezničke infrastrukture dakako to treba podržati, međutim ja bih malo pogledala, kad sam malo pogledala u članke moram priznati da mi se ipak nameću neke dileme. točka 3. kaže vlasnik izvlaštene nekretnine radi građenja, osuvremenjivanja i održavanja željezničke infrastrukture ima pravo na naknadu. Pitam se na koju naknadu. Da li je to tržišna naknada ili neka naknada od oka ili neka naknada po želji itd. pogotovo u kontekstu daljnjih točaka, naročito točke, žao mi je da to tu ne piše, mislim da je to trebalo tu pisati. Posebno u svijetlu točke 6. istog članka 30.a gdje se kaže da je prijedlog za izvlaštenje u ime i za račun Republike Hrvatske može podnijeti i korisnik koncesije, ako je na to posebno ovlašten ugovorom o koncesiji sklopljenim po odredbama ovog Zakona. Rađe bih vidjela da je uvijek interes Republike Hrvatske da podnosi zahtjev Republike Hrvatske, a ne koncesionar jer tu bi moglo doći do eventualno neke možda zloupotrebe samog tog, tog, same pozicije koncesionara. Što se tiče pravomoćnosti rješenja i načina isplate, odnosno reguliranja načina isplate i stupanja u posjed mislim da je to člankom 30.b dobro regulirano, međutim bi se još malo osvrnula na članak 31. gdje se briše točka 3. pa bi vas molila možda da mi objasnite. Naime točka 3. glasi ovako izvori sredstava, članak 31. glasi ovako izvori sredstava za financiranje željezničke infrastrukture jesu. Pa se sad navodi što je sve izvor, ali se briše točka 3. sredstva državnog proračuna, proračunskih sredstava lokalne i područne (regionalne) samouprave za financiranje usluga od posebnog državnog interesa u javnom željezničkom prijevozu. Molila da mi predlagatelj objasni zašto se briše taj članak 3. jer ne vidim da bi se željeznice trebalo samo financirati iz ostalih izvora, mislim da se može ta usluga i taj dio financirati i iz ovog segmenta, pa nisam sigurna da je to najbolje rješenje. Svakako da ćemo mi kao klub HNS-a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 Evo zahvaljujem. Pokušat ću se samo osvrnuti na izrečeno u raspravi koja je bila kratka i uglavnom pozitivno usmjerena, u smjeru podrške ovom Zakonu na čemu naravno zahvaljujem. svakako prihvaćam sugestiju i isprika unaprijed što to nisam napravio u uvodnom obrazloženju. Greška jest u obrazloženju zakona, ne u tekstu, pa tako nismo morali intervenirati amandmanom. Dakle točno je, Zakon o gradnji i prostornom uređenju, a ne Zakon o gradnji kako je potpuni naziv zakona dakle sa Zakonom o gradnji, prostornom uređenju se nomenklatura, odnosno terminologija usklađuje. Što se tiče visine naknade i kako se dolazi do te visine naknade, koristi se mehanizam koji je prepisan Zakonom o izvlaštenju, u kojem se koristi i određeni vještak građevinske struke kojem se može koristiti i direktni pregovori i na kojem se na kraju postiže u pravilu, praksa je to pokazala i suglasnost o iznosu izvlaštenja u najvećem broju slučajeva, barem je tako bilo dosad na cestogradnji. Što se tiče tiče brisanja točke 3. Dakle sad nemam kod sebe, ali znam o čemu ste govorili. Dakle koncesioniranje građenja jest jedan od oblika građenja željezničke infrastrukture osim investicijama koje idu kroz željezničku infrastrukturu direktno. Može se naravno željeznička infrastruktura graditi i na način što je propisano Zakonom o željeznici da se da koncesija za građenje. Čak se može dati i koncesija za rekonstrukciju određenog pravca, naravno ekvivalentno visini i u određenom broju godina, tako da to jest jedan od modela građenja koncesijom i stoga je logična intencija zakona odnosno odredbe kako je predložena. I zadnja vaša primjedba izvori sredstava dakle članak 31. financiranje željezničke infrastrukture u točci 3. govori da su to sredstva državnog proračuna, proračunskih sredstava proračunskih sredstava lokalne i područne (regionalne) samouprave za financiranje usluge od posebnog državnog interesa u javnom željezničkom prijevozu što znači da su to sredstva za tzv. PSO ugovore znači za Public service obligation ili javno za usluge za, sredstva za javne usluge, za usluge javnog servisa koja nisu isplativa. I to je dakle intencija i smisao brisanja te odredbe.

zato jer financiranje željezničke infrastrukture govori se o financiranju željezničke infrastrukture, izvori sredstava za financiranje željezničke infrastrukture

nego financiranju PSO ugovora. Ne mogu vam bolje objasniti u ovom trenutku. Hvala